Не зная доколко специалните разузнавателни средства по принцип и ежегодно са били предмет на контрол от страна на предишните комисии, но факт е, че с измененията в закона и с промените в правилника тази подкомисия е задължена ежегодно, и то непрекъснато, да осъществява такъв контрол и да внася доклад в пленарната зала, какъвто е и направен.

превърнати или използвани като веществени доказателствени средства. Аз мисля, че тук нещата неправилно се гледат от статистическа гледна точка. В крайна сметка прилагането на специалните разузнавателни средства е едно допустимо от закона ограничение. То е допустимо и от Европейската комисия за защита правата на човека, върху личните свободи и правата на гражданите, когато се касае за разкриване или предотвратяване на тежки криминални престъпления или засягане на общочовешки ценности, или интересите на националната сигурност. За първи път всъщност става ясно, че специални разузнавателни средства са прилагани спрямо 3000-3700 лица. И това е по-важното. Защото в момента организацията на разрешаване, на прилагане, на завеждане на специални разузнавателни средства е направена така, че ако спрямо едно лице, чийто права са ограничавани по силата на закона,

поредния № 2. Ако се иска разрешение за още пет, десет номера, се дават съответните номера. Затова аз мисля, че е некоректно да се казва, че от близо 11 специални разузнавателни средства, както са дадени по тази номерация, виждате ли, по-малко от 10% били влезли като веществени доказателствени средства в съда. Напротив, за една трета за една трета от лицата, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства, добитата информация е оформена като веществени доказателства и е приложена в съда, което съвсем не е такъв лош показател. Второ, тук беше споменато, че докладът не бил достатъчно обстоятелствен. Аз не знам, може би някой очаква поименно да изброяваме лицата, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства. Естествено, че това няма как да се случи. То не е предмет и на нашата проверка. Искам да обърна вашето внимание върху още нещо. В повечето европейски държави разрешаването за прилагане на специални разузнавателни средства, когато касаят националната сигурност, те там употребяват термина „превантивното разрешаване”, разрешението не се Има си специално направени комисии, които дават разрешението за прилагането на тези специални разузнавателни средства. Разбира се, при криминални престъпления разрешенията се дават от съдията за нуждите на съдебното производство, докато при нас първата форма на контрол при всички случаи на даване на разрешение за прилагане на специални разузнавателни средства става с разрешението на съдия. Това е първата форма на този съдебен контрол. Аз мисля, че този първи доклад, предвид краткото време, за което беше конституирана тази комисия, отговаря на необходимостта да бъде ясно на пленарната зала и на обществеността ползването, прилагането на специални разузнавателни средства. Има направени изводи и те са включени в доклада на подкомисията. Тези изводи са важни, разбира се. Отбелязано е изрично и в дискусията, че за тази вече пълна година, която предстои, ще има тематични проверки и те ще бъдат още по-детайлни и по-задълбочени.

никой не поставя въпроса как беше осъществяван този контрол до 2008 г., какви данни се изнасяха, как беше запознавана пленарната зала. 2008 г. беше прието изменението на закона, а някъде м. април 2009 г. пленарната зала гласува състава на това бюро. До м. ноември, до последващото изменение на закона това бюро не беше започнало да функционира. То дори не беше конституирано в пълния му обем, за да се поставя въпросът, че, виждате ли, подкомисията не можела да се справи с отговорностите, с които е натоварена. Така че мисля, че това са просто приказки, колкото да бъде взето някакво отношение по доклада, поради което ще ви помоля да подкрепите внесения от подкомисията доклад. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Като член на подкомисията, чийто доклад чухме и разглеждаме в днешното заседание, имам и моралния ангажимент да ви призова да приемем доклада на подкомисията без никакви опасения, че с едно такова становище и един такъв призив бих ви подвел да направим нещо нередно или да допуснем компромис по тази изключително важна тема, по която обществото ни е особено чувствително. Няма как да не се съгласим, че сме в обстановка, при която във връзка със законодателни промени, включително на актове, приети от настоящия състав на българския парламент, относителната тежест и значение на специалните разузнавателни средства добиха по-съществено значение в наказателния процес и в цялостната превенция и борба с престъпността. Няма как да не си припомним дебатите по повод увеличаване възможностите за доказване на извършване на престъпна дейност чрез специални разузнавателни средства, които могат да бъдат ползвани, респективно да се превърнат в доказателства на наказателния процес и тогава, когато са били поисквани и ползвани извън неговите рамки, преди досъдебното производство. Няма как да не споделим опасения, които се чуха тук, от тази трибуна, за спорния характер поначало на тези средства, които, така или иначе, е признато и в закона, че ограничават и накърняват личните права и свободи временно, по начин, който е регламентиран от закона – в името на едни по-високи обществени цели. Няма как да не се спрем и на това, което беше казано от госпожа Манолова, че случаите, в които се използват специални разузнавателни средства, в много от наказателните процеси, които стоят на общественото внимание, се стига до засекретяване на съдебни заседания и това се приема като ограничение или отказ от принципите на публичност и непосредственост на наказателния процес. В същото време буди известни съмнения за неоправдан отказ на обществения достъп до значими интересуващи обществеността въпроси. В доклада на комисията и в цялостната работа има отговори на тези въпроси и те са следните: аргументите и опасенията, които бяха споделени тук и сега, присъстват в съображенията на критиците на създаването и работата на комисията от дебатите по нейното създаване. Знаете, че трудно приехме решението да бъде да бъде закрито бюрото, като така наречен независим регулаторен орган, за контрол над специалните разузнавателни средства и пристъпихме към една нова форма на контрол. Струва ми се, че самият факт, че тази критика не е изпълнена със съдържание - с посочени конкретни примери за слабости и недостатъци в работата на подкомисията, само по себе си е показателно. Защото за този период действително в обществото не се събуди и не се създаде скандал, дебат и информация за злоупотреба с такива средства или за някакви последици, засягащи обществени интереси във връзка със занижен контрол. Ето защо намирам за пресилено едно изказване, което прозвуча от тази трибуна, и оценка, че в момента ползването на специални разузнавателни средства в в работата на съда, в работата на органите и институциите, които изискват тяхното прилагане, респективно в дейността на подкомисията на парламента за контрол на това прилагане, е оставена на самотек и няма никакви последици и ефективни методи и начини за оценка на тази дейност. Това, разбира се, не е така и чисто практическите резултати за краткото време на съществуване на подкомисията, което е предмет на доклада, доказва тази теза и обстоятелството, че работата се върши успешно. Обстоятелството, че тук прозвучаха и съвети или по-точно съображения от гледна точка на това, че в този си състав от пет народни представители комисията не е в състояние да отговори на значително увеличения обем от задачи, които са пред нея, по-скоро могат да прозвучат като една висока оценка за усилията, които бяха положени от членовете на комисията в това да се отговори на поставените и стоящите пред нея за този период задачи, отколкото като критика към нейната работа. Разбира се де леге ференда може да се обсъжда и експертният състав, би могъл да се обсъжда и статутът на тази подкомисия, която евентуално след съответните промени в Правилника за организацията и приеме и друг статут – по-висок или с по-широк състав. Но, така или иначе, към момента тези съображения и тези констатации не могат да бъдат основание за критики към това, което беше извършено и осъществено от комисията. Обръщам вниманието ви към препоръките, които се съдържат в доклада. Тези препоръки са изведени въз основа именно на един аналитичен прочит и преглед на информацията, която постъпи по искане на комисията комисията към институциите, които имат отношение към тази дейност. Тези доклади, включително и засекретените, присъстват в библиотеката на парламента и биха могли да бъдат прегледани внимателно и съответно да бъдат обсъдени от всеки от народните представители. Не е необходимо при един публичен и явен доклад тази информация да бъде пресъздадена с риск да се наруши законът във връзка със защита на класифицираната информация, която се съдържа в тези доклади. Препоръките за бъдещи промени в нормативната база, която регламентира ползването на специалните разузнавателни средства, препоръките за работата на самата подкомисия, както и за нейния статут, са такива, които могат да бъдат споделени. Уверявам ви, че те са изведени на база на практическия опит, който се натрупа през това време. и наблюдението, което имам при участието си в тази комисия, още веднъж ви призовавам да гласувате доверие на това, което ви се предлага като отчетен доклад за първия период, в който тази комисия осъществи своята дейност. Период, който е белязан със структуриране както на самата комисия, така и с направленията, в които се извършват проверките спрямо институциите, които прилагат специалните разузнавателни средства, респективно и областите, които са засегнати в този кратък, но смея да го нарека съдържателен доклад.

проекта за решение, съгласно което Народното събрание приема за сведение Доклада за дейността на постояннодействащата подкомисия към Комисията по правни въпроси. Моля, гласувайте.

Съгласно приетата от нас програма следващата точка трябва да бъде разгледана като първа в четвъртък – 17 юни 2010 г. Това именно е първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-39, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 3 юни 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

по тези текстове? Не. Подлагам на гласуване ан блок предложението на комисията за създаване на параграфи с номера 1, 2 и 3 със съдържанието, така както е по доклада на комисията. Гласували

сто. 2. От 1 януари до 31 декември 2011 г. – 25 на сто. 3. От 1 януари до 31 декември 2012 г. – 30 на сто. сто. 4. От 1 януари до 31 декември 2013 г. – 40 на сто. 5. Точки 4 и 5 да отпаднат.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 4.

Предложението, което правя, се отнася за така наречените вдовишки надбавки. В предизборната програма на Политическа партия ГЕРБ едно от основните социални обещания беше именно вдовишката надбавка, която трябваше да бъде осъществена в рамките на мандата, който е 4-годишен. Това, което се предлага от правителството, е да се отложи за следващ мандат, за 2014 и 2015 г., реализирането на тази основна предизборна програма. Уважаеми колеги, става въпрос за прехвърляне на ангажименти към следващо правителство, което и да е то, в размер на 400 млн. лв.! Това, в което обвинявате тройната коалиция, сега правите Вие – с това предложение. Прехвърляте отговорности, които поехте за рамките на този мандат, за следващо управление. Това, което предлагам,

За следващата година предлагам това увеличение да бъде с 5%. За следващата, 2012 г., да бъде с 10% в сравнение със сегашната ставка. За 2013 г. да бъде 40%, 40%, каквото беше обещанието на колегите от ГЕРБ. Тоест в рамките на управленския мандат да се реализира основното предизборно обещание за 20% увеличение на вдовишките надбавки. Нищо друго не предлагам. Уважаеми колеги, искам да ви припомня, че над 600 хиляди пенсионери очакват тези вдовишки надбавки. Ако искате да изпълните основното си предизборно обещание, моля ви да подкрепите това предложение. Напомням, че в комисията то беше отхвърлено с 5 гласа „за” и 8 „въздържали се”. Тоест няма нито един „против” това предложение. Предлагам ви много внимателно да го разгледате. Аз давам възможност и за гратисен период, както правите и вие, през тази година да няма такова увеличение, през следващата увеличението да бъде минимално – с 5%, и до края на мандата да се изпълни основното предизборно обещание. Така, че с това предложение искам да Ви помогна. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Хасан Адемов, което комисията не подкрепя.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да вникнете много сериозно в това предложение. Става въпрос за това да изпълните предизборното си обещание. Какво казвате с това предложение? За следващ управленски мандат, за следващи две години, вие отлагате изпълнението на предизборното обещание, с което сте дошли на власт. Казвате на 600 хиляди пенсионери: ние не изпълняваме това, което поехме като ангажимент към вас. Аз предлагам през тази година да няма увеличение. Предлагам през следващата година, когато твърдим, че излизаме от кризата, увеличението да бъде с 5%, тоест от 20 да стане на 25, и през следващите години да изпълните основното си предизборно обещание. Ако не подкрепите това предложение, означава, че вие не вярвате на вашия икономически екип, че през следващите години ще излезем от кризата. Аз разбирам, че сега става въпрос за 98 милиона – до края на годината, ако увеличим само с 5%. Разбирам, че през тази година това е трудно. Но през следващата година тези 5%, ако вярваме на министъра на финансите Симеон Дянков, че ще излезем от кризата, тези 5 милиона няма да бъдат никакъв проблем. Така че, уважаеми колеги, моля ви да подкрепите това предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. Подлагам на прегласуване предложението на господин Хасан Адемов, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 1 по вносител, който става съответно § 4 по номерацията на комисията. Гласували

СТОЙНЕВ: Постъпило е предложение от народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев – § 2 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Вяра Петрова, Станка Шайлекова, Светлана Ангелова и Геновева Алексиева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 5

Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. 2. Паричното обезщетение по чл. 42, ал. 2 се изплаща, когато временната неработоспособност е настъпила до един месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването за срок не повече от 30 календарни дни. 3. Паричното обезщетение по чл. 42, 42, ал. 3 се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите, с изключение на паричното обезщетение за трудова злополука и професионална болест, което се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е да отпадне този параграф и да останат текстовете, които съществуваха досега при изплащане на обезщетенията при временна неработоспособност. В комисията вчера се дебатира това, че след доста труден и сложен преговор със социалните партньори – синдикати и работодатели, се е стигнало до решението в първите три дни от временната неработоспособност да се плаща 70% на работещите. Коментирахме и това, че фактически

се осигуряват съвсем коректно и внасят своите осигурителни вноски, не за да получават 50, 60 или 70%, а за да получават онова, което в първите три дни им се полага. Разбирам и доводите, които госпожа Митрева каза вчера, че, видите ли, имаше вариант да не се плаща единият от болничните дни, след това да се плащат два по след това се стигна до три по 70%. Ние направихме един разчет – при 600 лв. работна заплата, ако един човек е болен, той ще изгуби 27% повече, отколкото е получавал до този момент. Най-напред ни се представиха едни варианти, в които всичко ще загубим, едва ли не, и после трябва да се съгласим с тези 70%, което смятам, че не е справедливо. Това ми прилича на виц – една жена искала да си има котка вкъщи, но мъжът й не бил съгласен. Тогава тя вкарала кокошките в къщата, вкарала прасето, вкарала и коня и когато започнала да ги изважда едно по едно и накрая останало само котето, мъжът казал: „Ах, колко е хубаво да сме само ние двамата и котето.”. котето.”. Когато се пусне най-напред една версия, че няма да се плаща първият ден, че ще се поеме от работника и така нататък, при положение че той се осигурява съвсем коректно и почтено и след това се стигне до някакво намаление, макар и временно до края на годината, аз считам, че не би трябвало осигурителната система и хората, които работят, да са потърпевши там, където не са виновни. Проблемите са на входа на системата – при издаването на болничните листове, а не при тяхното изплащане.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мая Манолова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, което комисията не подкрепя. Гласували

параграфи с номера съответно 3, 4 и 5 по вносител, които комисията подкрепя с нова номерация като параграфи 6, 7 и 8. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 5а, който става § 9 със следната редакция: „§ 9. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта се създава § 7а: „§ 7а. § 7а: „§ 7а. За периода до 31 декември 2010 г. за изпълнение на програмите и мерките за насърчаване на заетостта вместо средствата по чл. 30а, ал. 1, се предоставят средства, предназначени за възнаграждения за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност в размер на 70 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за

002-02-18, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди законопроекта на свое редовно заседание, проведено на 2 юни 2010 г. Законопроектът бе представен от Бранимира Игнатова – юрисконсулт в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи. Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа е подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ. Проектът на конвенцията е изготвен от международна експертна група с представители на държавите – членки на Регионалния център за борба с трансграничната престъпност в Югоизточна Европа, консултирана от работна група към Съвета на Европейския съюз и от независими европейски експерти. Проектът е приет на заседание на Съвместния комитет за сътрудничество на Регионалния център за борба с трансграничната престъпност в Югоизточна Европа в Солун, Гърция на 10 септември 2009 г. и е подписан на 9 декември 2009 г. Конвенцията предвижда създаване на Център за правоприлагане в Югоизточна Европа с международна правосубектност. Целта на Центъра в рамките на сътрудничеството между компетентните органи е да подпомага държавите членки и да засилва координацията в предотвратяването и противодействието на престъпността, включително тежката и организираната престъпност, в случаите, когато тази престъпност притежава елемент на трансгранична дейност или е явно, че притежава такъв елемент. Центърът за правоприлагане се намира в Букурещ. Негови органи са Съвет и Секретариат. Съветът е висшият орган на Центърът, който взема решенията и се състои от по един представител от всяка държава членка, като се определя и по един заместник. Той се ръководи от председател, който се избира ежегодно на ротационен принцип по азбучен ред сред държавите членки. Секретариатът се състои от генерален директор, директори и служители на Центъра. Генералният директор е гражданин на една от държавите членки и се избира от Съвета чрез открита и публична процедура за срок от четири години, като може да бъде преизбиран само веднъж. Генералният директор се отчита пред Съвета за изпълнението на задълженията си и се подпомага от директори. За изпълнение на целта и задачите на Конвенцията държавите членки създават или определят национални звена, които се състоят от служители за връзка и междуведомствено звено. Компетентните национални органи за прилагане на Конвенцията за Република България са Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници”. Бюджетът на Центъра се финансира от вноски на държавите членки и от други приходи, които могат да бъдат дарения, субсидии или друго финансиране от националните правителства, международни организации или други публични източници, както и след предварително одобрение от Съвета – от частни източници. Въпросите, отнасящи се до неизпълнението на финансови задължения от държава членка, се разглеждат от Съвета. Предвижда се финансовата документация на Центъра да подлежи на външен финансов одит. Съветът разглежда и приема финансови правила и разпоредби. влизането в сила на Конвенцията Спогодбата за сътрудничество при предотвратяването и борбата с трансграничната престъпност, подписана в Букурещ на 26 май 1999 г., прекратява своето действие, като всички права, задължения и собственост на Регионалния център за борба с трансграничната престъпност в Югоизточна Югоизточна Европа (Център ИСЮЕ) се прехвърлят на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. В резултат на проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния. Становището е прието единодушно от всички присъствали членове на комисията на 2 юни 2010 г.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Конвенцията предвижда създаване на Център за правоприлагане в Югоизточна Европа с международна правосубектност. Целта на Центъра в рамките на сътрудничеството между компетентните органи е да подпомага държавите членки и да засилва координацията в предотвратяването и противодействието на престъпността, включително тежката и организирана престъпност, в случаите, когато тази престъпност притежава елемент на трансгранична дейност или е явно, че притежава такава. Центърът се намира в Букурещ, Румъния, като държавата домакин осигурява безвъзмездно сградата, както и текущите и основните ремонтни дейности по инфраструктурата. Официалният език на Центъра е английски. Органите на Центъра са Съвет и Секретариат. Съветът е висшият орган, който взема решенията и се състои от по един представител на всяка държава членка. За изпълнение на целта и задачите на Конвенцията държавите членки създават или определят национални звена. Бюджетът на Центъра се финансира от вноски на държавите членки и от други приходи, които могат да бъдат дарения, субсидии или друго финансиране от национални правителства, международни организации или други публични източници, както и след предварително одобрение от Съвета – от частни източници. влизането в сила на Конвенцията, Спогодбата за сътрудничество при предотвратяване и борбата с трансграничната престъпност, подписана в Букурещ, Румъния, на 26 май 1999 г., прекратява своето действие, а всички права, задължения и собственост на Центъра се прехвърлят на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния.” Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, ще ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа,

На свое заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния, № 002-02-18, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010г. На заседанието присъстваха госпожа Мария Рангелова – началник сектор „Правни въпроси” в дирекция „Международно сътрудничество и Европейски съюз” в Министерството на вътрешните работи, която представи законопроекта от името на вносителя. На 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния, беше подписана Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. Проектът на Конвенцията е изготвен от експертна работна група с представители на държавите членки на Регионалния център за борба с транграничната престъпност в Югоизточна Европа, консултирана от независими европейски експерти и от работна група към Съвета на Европа. Проектът бе приет на 10 септември 2009 г. на заседание на Съвместния комитет за сътрудничество на Регионалния център за борба с транграничната престъпност в Югоизточна Европа в Солун, Гърция и същата се подписа на 9 декември 2009 г. в Букурещ. Министерският съвет одобри проекта на конвенцията като основа като основа за водене на преговори с условие за последваща ратификация. В конвенцията се предвижда създаване на Център за правоприлагане в Югоизточна Европа с международна правосубектност, който се намира в Букурещ, Румъния и държавата-домакин осигурява сградата и текущите и ремонтни дейности по инфраструктурата му. Официалният език е английски. Целта на създаването на Центъра е подпомагане на държавите членки и засилване на координацията в предотвратяване и противодействие на престъпността, включително тежката и организираната престъпност, в случаите, когато притежава елемент на трансгранична дейност или е явно, че притежава такъв. Органи на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа са Съвет, който е висшият орган, вземащ решенията и състоящ се от по един представител на всяка държава членка, и Секретариат – състоящ се от генерален директор, директори и служители. Генералният директор е гражданин на една от държавите членки и се избира от Съвета чрез открита и публична процедура за срок от 4 години с право да бъде преизбиран само веднъж. Той представлява Центъра. За постигане целите и задачите на конвенцията се създават или определят национални звена от държавите членки. Центърът за правоприлагане в Югоизточна Европа се финансира от вноски на държавите членки и от други приходи – дарения, субсидии или друго финансиране на национални правителства, международни организации или други публични източници, източници, а след предварителното одобрение на Съвета и от частни източници. Финансовата документация, включително сметките, съставени въз основа на бюджета, съдържащ приходи и разходи, и баланса, съдържащ активи и пасиви, подлежат на външен финансов одит. Спогодбата за сътрудничество при предотвратяването и борбата с трансграничната престъпност, подписана на 26 май 1999 г. в Букурещ, Румъния, прекратява действието си, като всички права, задължения и собственост на Регионалния център за борба с трансграничната престъпност в Югоизточна Европа се прехвърлят на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, с влизането в сила на конвенцията. След проведената дискусия и последвалото гласуване единодушно със 17 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния № 002-02-18, внесен от Министерския съвет

Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ,

Предложението е прието

подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния Член единствен. Ратифицира Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в Букурещ, Румъния.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за българските лични документи. Вносител е Христо Бисеров. Постъпили са доклади от комисиите, на които е разпределен законопроекта. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съпътстващи – Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. запознае с доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. обсъди внесения Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи под № 054-01-42, внесен от Христо Бисеров на 5 май 2010 г. заседанието присъстваха госпожа Пламена Недялкова – главен юрисконсулт в Дирекция „Български документи за самоличност” на МВР, и госпожа Нина Чимова – юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност” на МВР. настоящия законопроект се предлага отмяна на чл. 75, т. 6 от Закона за българските лични документи, с която е въведена забрана за напускане на страната на лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт, по силата на който лицата са осъдени да заплатят парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица или чуждестранни лица. Посочената забрана за напускане не се прилага, ако осъденото лице представи надлежно обезпечение. В мотивите се посочва, че законопроектът предвижда въвеждане изискванията на чл. 27 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, която дава право на гражданите на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки. Според разпоредбата на директивата, държавите членки могат да ограничават движението на гражданите, само на основания, касаещи нарушаване на обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве, като се забранява позоваването на такива основания във връзка със съображения за икономически цели и обща превенция. В този смисъл чл. 75, т. 6 от Закона за българските лични документи, с което е въведено ограничение за напускане на страната за нарушение, което не представлява нарушаване на обществения ред и сигурност, противоречи на разпоредбите на директивата. В същото време съдебната практика отказва да прилага ограничителния текст на Закона за българските лични документи, като противоречащ на директивата, което прави отмяната на чл. 75, т. 6 правилна и законосъобразна. В резултат на проведените разисквания и след проведеното гласуване с 13 гласа „за” Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за българските лични документи под № 054-01-42, внесен от Христо Бисеров на 5 май 2010 г.” Благодаря ви. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Павел Димитров.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада относно Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 054-01-42, внесен от Христо Бисеров на 5 май 2010 г. „На свое заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 054-01-42, внесен от Христо Бисеров на 5 май 2010 г. На заседанието присъства госпожа Пламена Недялкова – юрист в дирекция „Български лични документи” към Министерство на вътрешните работи. Законопроектът бе представен от вносителя – господин Христо Бисеров. С измененията на Закона за българските лични документи в „Държавен вестник”, бр. 82 от 2009 г. е създадена нова т. 6 в чл.75, с която не се разрешава напускане на страната на лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен по силата на който са осъдени да заплатят парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица или чуждестранни лица, освен ако представят надлежно обезпечение. Разпоредбата е в противоречие с Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 2004 г. и на практиката на Съда на Европейските общности в областта на гражданството и свободното движение на лицата. Съгласно чл. 27, т. 1 от Директивата, държавите-членки на ЕС могат да ограничават движението на гражданите само на основания, касаещи обществената политика, обществената безопасност или общественото здраве и се забранява позоваване на основания за обслужване на икономически интереси. Директивата още не е транспонирана у нас, но текстът има директен ефект и дерогира действащата разпоредба на Закона за българските лични документи. Съдебната практика показва, че текстът на Закона за българските лични документи не се прилага като противоречащ на Директивата. Ето защо правилен ход би било отмяната на текста на чл. 75, т. 6. В хода на последвалата дискусия господин Ципов се изказа, че при разглеждането на Законопроект за допълнение на Закона за българските лични документи през 2009 г. в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е било предложено отпадането на визираната разпоредба, поради същите мотиви, каквито са на вносителя, но в пленарна зала не е било подкрепено предложението на комисията. След проведеното обсъждане и гласуване единодушно с 19 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи,

Благодаря на народния представител. Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае нейният председател Светлин Танчев. Благодаря Ви, господин председателстващ. „На заседанието, проведено на 26 май 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, внесен от Христо Бисеров. В заседанието на Комисията взеха участие вносителят на законопроекта и Пламена Недялкова – главен юрисконсулт в дирекция „Български документи за самоличност” в Министерство на вътрешните работи. С настоящия законопроект се предлага отмяната на чл.75, т. 6 от Закона за българските лични документи, с която е въведена забрана за напускане на страната на лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт. Със съдебния акт лицата са осъдени да заплатят парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица или чуждестранни лица. Посочената забрана за напускане не се прилага, ако осъденото лице представи надлежно обезпечение. Със законопроекта се въвеждат изискванията на чл. 27 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО. Горепосочената разпоредба на Директивата дава право на държавите – членки на ЕС да ограничават правото на влизане и правото на пребиваване на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, независимо от националността им, когато е налице нарушаване на обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве. Забранява се позоваването на нарушения във връзка със съображения за икономически цели и за обща превенция. С чл.75, т.6 от Закона за българските лични документи, чиято отмяна се иска, е въведено ограничение за напускане на страната, което не представлява нарушение на обществения ред и обществената сигурност. Тоест, в т.6 е формулирано ограничение за напускане на страната, което не съответства на изискванията на чл.27, § 1 от Директива 2004/38/ЕО. В този смисъл е и практиката на Съда на ЕС, потвърдена с решения на Съда по Дело С-127/08, Дело C-33/07 и др. заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи не противоречи на разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 10 гласа „за”, без „против” да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 054-01-42, внесен от Христо Бисеров на 5 май 2010 г.” Благодаря ви.

и на трите комисии за начина, по който се разглежда този законопроект. Добре е, че и трите становища са взети с единодушие. Това, което искам да добавя е, че трябва да призная, че моят законопроект има една слабост и тя е, че не решава въпроса с вече издадените забрани. Оказва, че те са доста. Ние в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще трябва да намерим решение на този въпрос – нещо, за което вече се работи. Това е Това е новото, което бих искал да кажа от тази трибуна. Благодаря ви. Благодаря Ви, господин председател. На вниманието на народните представители – бих искал да ги информирам, че постъпиха становища от Министерството на вътрешните работи, от Националната агенция за приходите и от Камарата на частните съдебни изпълнители. Министерството на вътрешните работи подкрепя по принцип законопроекта, докато Националната агенция за приходите и от Камарата за частните съдебни изпълнители нямат такава подкрепа за законопроекта. В тази връзка искам да уведомя народните представители, че принудителните административни мерки, уредени в Раздел І, Глава седма от Закона за българските лични документи са приложими преди всичко по отношение на българските граждани. Разпоредбата на чл. 43 от Закона за чужденците в Република България урежда по аналогичен начин подобна принудителна административна мярка – забрана за напускане на Република България, която се налага на чужденци. От преамбюла и чл. 1 на Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета е видно, че същата се отнася до условията, уреждащи упражняването на правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства на свободно движение и пребиваване на териториите на държавите членки и правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства за постоянно пребиваване на територията на държавите членки, както и ограниченията, налагани на така посочените права. права. Директивата урежда правото на движение и пребиваване на граждани на държавите членки и техните семейства на територията на други държави членки, различни от тази, от която произхождат. Това не означава, че няма нарушение на основни принципи, заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз, а именно чл. 28. Поради необходимостта да бъдат внимателно прегледани останалите принудителни административни мерки е сформирана междуведомствена работна група между Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите, Националната агенция за приходите и Министерството на правосъдието. Тази работна група има за цел да прегледа съответствието на действащите в момента принудителни административни мерки с правото на Европейския съюз. С оглед на това, аз бих ви предложил, след като подкрепим законопроекта, да удължим срока за предложения между първо и второ четене. Предполагам, че господин Бисеров няма да има нищо против, за да бъдат изчистени тези неща и да се направят съответните предложения, не само по отношение на отмяна на наложените принудителни административни мерки, а да се прецени и възможността за отмяна на други точки от чл. 75, с които се налагат принудителни административни мерки. Благодаря ви. Господин Ципов, след като подложим на гласуване законопроекта, ще подложим на гласуване и Вашата процедура. Реплики към господин Ципов? Има ли реплики? Няма. Желание за изказвания на други народни представители?

внесен от народния представител Христо Бисеров. Моля народните представители да гласуват.

господин председател. Правя процедурно предложение на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – срокът за предложения между първо и второ четене по току-що гласувания законопроект да бъде четири седмици, тоест да бъде удължен с три седмици ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да, благодаря. Това е максималният срок. Уважаеми народни представители, беше направена процедура за удължаване на срока между първо и второ четене с максимален срок от четири седмици. Моля народните представители да гласуват.

С доклада ще ни запознае председателката й - госпожа Искра Фидосова. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя първо процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министър Даниела Машева. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, има процедура за допуск в залата. Моля да гласуваме.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на закона.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1. Моля, народните представители да гласуват.

не по-малко от една година, или с друго по-тежко наказание, или ако наложеното наказание лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане, е не по-малко от четири месеца.” 2. В ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя така: „Двойна наказуемост не се изисква за следните престъпления, ако в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален срок не по-малко от три години или с друго по-тежко наказание, или за тях се предвижда мярка изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години”.” Има ли желание за изказвания по § 3? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3. Моля народните представители да гласуват.

чрез Шенгенската информационна система. Чл. 38б. При получаване на сигнал чрез ШИС прокурор извършва проверка и се произнася дали информацията, придружаваща сигнала, отговаря на изискванията на чл. 36 и чл. 37, ал. 1.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6.

Благодаря на госпожа Фидосова. Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма: ПЪРВО арест. 11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за храните. Вносители са Ваньо Шарков и група народни представители;

Десислава Танева. Имате думата, госпожо Танева. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-13, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 24 февруари 2010 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30 март 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 14 април 2010 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-13, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 24 февруари 2010 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30 март 2010 г. В работата на комисията взеха участие господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, госпожа Ирина Станева от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представители на неправителствени организации, граждански сдружения и експерти. Първият законопроект беше представен от един от вносителите – д-р Михаил Михайлов. Той изтъкна, че повод за направените предложения е изследване в лаборатория, сертифицирана за изследване на храни, което е показало съдържание на ГМО от 0,5% до 2,5-3% в десетки храни, изследвани в 3-годишен период. Със законопроекта се създават разпоредби, забраняващи влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО при производството на детски храни. Забранява се и разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини, училища и търговската мрежа около тях, в радиус от 100 метра. Предвижда се продажбата на храни и хранителни съставки, съдържащи ГМО да се осъществява на отделни и ясно обозначени търговски площи. Предлага се също така при етикетирането такива храни, обозначенията за съдържанието на ГМО да бъдат с размер не по-малък от 25% от опаковката, което ще осигури информираност на потребителите при техния избор. Със законопроекта се предлага Комисията по нови и генетично модифицирани храни да поддържа електронен регистър за своята дейност в интернет-страницата на Министерството на здравеопазването, с цел постигане на по-голяма публичност и прозрачност. Завишава се санкцията за производство и продажба на нови храни, нови хранители съставки, генетично модифицирана храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО в нарушение на закона. Комисията по земеделието и горите е постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта, в което се казва, че министерството съгласува без забележки предложените изменения и допълнения в Закона за храните и се подчертава, че те са в синхрон с вече предприети законодателните инициативи в Закона за генетично модифицираните организми. По законопроекта е постъпило и писмено становище от отдел „Европейско право” на Народното събрание, че забраните за производството на детски храни, съдържащи ГМО и за разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини и други, които законопроекта въвежда, не са уредени в изричен европейски акт. В европейското законодателство не е уредено и изискването тези храни да се продават на специално обозначени и отделени площи. Съществува изискване съдържанието на ГМО в продукта да бъде обозначено, но оставя на държавите членки да определят размера на обозначението. Заключението е, че законопроектът не въвежда разпоредби, противоречащи на европейското законодателство. Вторият законопроект беше представен от госпожа Десислава Танева. Тя подчерта, че предложените промени са във връзка с предприемането на национални мерки за спазване на изискванията за етикетиране на храни и суровини, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, тяхната проследимост на всички етапи от производството и пускането на пазара и са във връзка с Регламент № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. Целта на направените предложения е да гарантират на потребителите възможността за информиран избор. Промяната в чл. 10 предвижда препратка към определената в регламента прагова норма за етикетиране на храната или продукта за наличие на ГМО, която към настоящия момент е 0,9% количествено съдържание от целия продукт. Предвижда се това съдържание да е задължително изписано с контрастен цвят, в размер 25% от опаковката на продукта. С промените в чл. 12, ал. 3 се предвижда при регистриране на нов обект за производство на храни и ястия задължително да бъде подавана декларация по образец до контролния орган ще бъдат ли влагани генетично модифицирани суровини при производството на храни. Предвидено е декларациите да бъдат вписвани в Регистъра на обектите за производство на храни и задължение за информиране на съответния контролен орган, в случай на промяна на обстоятелствата. Промените в чл. 21а целят осъществяване на проследимост на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на съставки и добавки в храната, компоненти на дадена съставка, вещества, присъстващи в крайния продукт, за наличие на ГМО, като се предвижда производителите и търговците на храни да изискват и съхраняват резултатите от лабораторни анализи на доставените храни и влаганите суровини. За удостоверяване на заявената информация в подадената декларация при регистриране на обект, операторите ще вземат проби от доставените храни и влаганите суровини за наличие на ГМО, с което се цели повишаване на самоконтрола в обектите. При внос на партиди от трети страни вносителят ще вписва информацията в придружаващите партидата документи и ще представя резултатите от лабораторния анализ за вида и количественото съдържание на ГМО. При пускане на пазара информацията ще се вписва в придружаващите партидата документи и на етикета на продукта. В комисията е постъпило писмено становище по законопроекта от отдел „Европейско право” на Народното събрание, в което се приема, че законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО. В комисията е постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта. Министерството на здравеопазването също е представило своето становище с конкретни препоръки за прецизиране на текстовете. Становището на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма беше представено от госпожа Ирина Станева. Тя изказа опасения, че в европейското законодателство, относно генетично модифицираните храни, изискванията за етикетирането, проследимостта и процедурите са залегнали в пряко приложими регламенти и въвеждането на част от текстовете ще препятства свободното движение на стоки в рамките на единния европейски пазар. Госпожа Станева отбеляза, че приемането на предложените промени без предварителната им нотификация от Европейската комисия би довело до налагане на санкции. От името на вносителите, народният представител Десислава Танева изрази убеждението, че предложените текстове не нарушават европейското законодателство и не изискват нотификация. изказа подкрепа за двата законопроекта и предложи те да бъдат приети на първо четене. Той отбеляза, че аналогията, която се прави със Закона за генетично модифицираните организми, е неуместно, тъй като той урежда различни отношения. Той предложи да бъде организирана кръгла маса, на която да бъдат обсъдени предложените промени и да бъдат изработени по-прецизни текстове. Представителите на неправителствените организации подкрепиха двата внесени законопроекта, като се ангажираха между първо и второ четене да представят на комисията конкретни предложения за обсъждане. Те подчертаха, че целта на законопроектите не е да затруднява административно и финансово фирмите, а да ги стимулира продукцията, която предлагат да бъде по-чиста. Напомниха също така, че европейското законодателство дава диапазон за праговата норма за етикетиране на храната или продукта за наличие на ГМО и тяхното становище е да бъде избран разрешения минимум от 0,1 % количествено съдържание от целия продукт, а не максимума от 0,9 %. Следва да се отбележи, че в чл. 10, ал. 1 на Закона за храните, изречение второ гласи: „Размерът на буквите в обозначението за съдържание на ГМО в продукти, съгласно чл. 4, чл. 4, § 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО, трябва да бъде два пъти по-голям в сравнение с останалата част на надписа и с цвят и шрифт, различни от основния.” Тази разпоредба почти напълно отразява предложенията, направени в двата законопроекта, по отношение на размера и шрифта при етикетирането. Трябва да се прецени необходимостта от ново преразглеждане на този текст. След проведените разисквания: 1. С 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” – няма, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-13, внесен от Ваньо Шарков и група народни народни представители на 24 февруари 2010 г. 2. С 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” - няма, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30 март 2010г.”

Уважаеми господин председателстващ, госпожо председател на Народното събрание, уважаеми колеги! Ще ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси. Относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01–13, внесен от Ваньо Евгениев Шарков и група народни представители На свое редовно заседание, проведено на 18 март 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054–01–13, внесен от Ваньо Евгениев Шарков и група народни представители на 24 февруари 2010 г. На заседанието присъства госпожа Нели Микошинска – началник-отдел „Планиране и управление на общественото здраве” към Министерство на здравеопазването. Законопроектът бе представен от неговия вносител д-р Ваньо Шарков. Той изтъкна, че със законопроекта се предвиждат промени, с които се създават разпоредби, с които се забранява влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО при производството на детски храни, както и се забранява разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини, училища и търговската мрежа около тях (в радиус от 100 метра). Въвежда се изискване относно продажбата на храни и хранителни съставки, съдържащи ГМО да се осъществява на отделни и ясно обозначени търговски площи (щандове, рафтове, витрини и др.). Предлага се и завишаване на санкцията за производство и продажба нова храна или нова хранителна съставка, генетично модифицирана храна. Госпожа Микошинска представи становището на Министерство на здравеопазването като информира народните представители, че министерството е готово да подкрепи всяко предложение за изменение на законодателството, което е насочено към осигуряване на безопасност на храните с оглед защита на здравето и интересите на потребителите. Тя уточни, че Министерство на здравеопазването контролира разрешените храни да са правилно етикетирани и съдържанието на ГМО да е в действителност над 0,9 %. В хода на дискусията, членовете на Комисия по правни въпроси се обединиха около становището, че е необходима законодателна уредба относно изискванията към съдържанието на детските храни, определянето на забрана за влагането на продукти и съставки, съдържащи генно модифицирани организми при производството на детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца, както и на всички други хранителни продукти. Постави се въпросът, след като се забранява българското производство на такива храни, ще бъде ли допуснат внос на храни, съдържащи ГМО. В европейското законодателство няма акт относно забраната за производство на детски храни, съдържащи ГМО, и забрана за разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли и градини, училища и търговската мрежа около тях. Не е уредено с акт и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО да се осъществява на отделни и ясно обозначени търговски площи. Липсата на забрана в Европейския съюз за производство и продажба на детски храни с ГМО разрешеният внос на такива, води до създаването на двойствен режим относно българските производители и поставя под въпрос тяхната конкурентноспособност на пазара. Предвижда се завишаването на санкции за производство и продажба на визираните в законопроекта български храни и продукти, а тъй като вносът на такива храни е разрешен, това води до колизия. Предложението за създаване на нова ал. 2 на чл. 23з следва да отпадне, тъй като в доклада относно второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми с § 88 предлага промяна в Закона за храните, съгласно която в чл. 10, ал.1 се създава изречение второ: „Размерът на буквите в обозначението за съдържание на ГМО в продукти, съгласно чл. 4, § 6 от Регламент 1830/2003/ЕС, трябва да бъде по-голям в сравнение с останалата част на надписа и с цвят и шрифт, различни от основния”, и която промяна бе гласувана и приета в пленарната зала. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, със 17 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054–01–13, внесен от Ваньо Евгениев Шарков и група народни представители.” относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от народните представители Десислава Жекова Танева, Димитър Иванов Аврамов и Стоян Янков Гюзелев. На свои заседания, проведени на 14 и 22 април 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от народните представители Десислава Жекова Танева, Димитър Иванов Аврамов и Стоян Янков Гюзелев на 30 март 2010 г. На заседанието присъстваха госпожа Венцислава Тасева директор на дирекция „Безопасност и контрол на храните”, и госпожа Силвия Бакърджиева – експерт в същата дирекция към Министерство на земеделието и храните. Законопроектът бе представен от госпожа Юлиана Колева. Със законопроекта се предлага включване на нови разпоредби в Закона за храните, в отговор на изискванията на Регламента, по отношение на изискванията за етикетиране; която ще се осъществява на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на съставки и добавки в храните; самоконтрол в обектите и внос на партиди от трети страни. Необходимостта от предложените промени в Закона за храните е осъществяването на стриктен официален контрол и по-добра проследимост на всички етапи на производство и предлагане на храни, съдържащи или състоящи се от ГМО; завишаване на самоконтрола, с цел спазване изискванията за етикетиране и проследимост и повишен информиран потребителски избор. В постъпилото в Комисията по правни въпроси становище от Министерство на здравеопазването се изказва принципна подкрепа на законопроекта, но има и редица резерви по него. В дискусията взеха участие народните представители Емил Радев, Светослав Тончев, Искра Фидосова и Тодор Димитров. Те се обединиха около становището, че се създава двойствен режим за българските производители и за вносителите на такива стоки, съдържащи ГМО. Предвидената декларация в § 2 да се отнася само за производителите на храни, но не и за търговците в заведенията за обществено хранене. Не е уточнено дали непредставянето на тази декларация ще бъде основание за отказ за регистрация на обекта. Не става ясно и какви са мотивите за вписване на данните от декларацията в регистъра, тъй като разрешените за употреба в Европейския съюз храни, съдържащи ГМО или произведени от ГМО могат да се използват при производство на храни в Република България.

изрази становището на министерство на земеделието и храните в подкрепа на забележките, изказани в Комисията по правни въпроси за по-точни текстове за проследимост и етикетиране на ГМО съставки в храните, които да се отнасят само за производствените предприятия и производителите на храни. Декларации по образец до контролния орган при регистриране на нов обект за производство на храни и ястия, съдържащи ГМО ще подават само операторите, произвеждащи храни. При внос на стоки от трети страни, вносителят ще вписва информацията в документите, придружаващи партидата и ще представя резултатите от лабораторния анализ. При пускането на пазара информацията ще се вписва на етикета на български език. След проведената дискусия с 8 гласа „за”, 5 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от народните представители Десислава Жекова Танева, Димитър Иванов Аврамов и Стоян Янков Гюзелев

Благодаря, уважаема госпожо председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по здравеопазването относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-13, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 24 февруари 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 11 март 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните № 054-01-13, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители на 24 февруари 2010 г. На заседанието присъстваха проф. Мила Власковска – заместник-министър на здравеопазването, госпожа Силвия Бакърджиева – експерт в дирекция „Здравеопазване на животните „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в Министерство на земеделието и храните, представители на съответните съсловни организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът бе представен от неговия вносител д-р Ваньо Шарков. Той информира членовете на Комисията по здравеопазването, че със законопроекта се предвиждат промени, с които се създава забрана за използването на генно модифицирани организми при производството на детски храни, както и за разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи генно модифицирани организми в в детски ясли, детски градини, училища и търговски мрежи около тях в радиус от 100 м. Създават се и нови изисквания за етикетирането на такива продукти с цел по-голяма информираност на потребителите при избора на храни, съдържащи генно модифицирани организми. Професор Мила Власковска – заместник-министър на здравеопазването, представи становището на Министерство на здравеопазването и информира народните представители, че министерството е готово да подкрепи всяко предложение за изменение на законодателството, което е насочено към осигуряване безопасността на храните с оглед защита на здравето и интересите на потребителите. Тя уточни, че Министерството на здравеопазването подкрепя предложението на вносителите с изключение на предложението за създаването на нова ал. 2 в чл. 23з, тъй като въвеждането на забрани и ограничения в областта на производството, етикетирането и пускането на пазара на продукти и съставки, съдържащи генномодифицирани организми трябва да се извърши при спазване на европейското законодателство и на принципа на свободно движение на стоки в рамките на Единния европейски пазар, които са установени в Регламент ЕО ЕО № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. и Регламент ЕО 2003 г. Госпожа Силвия Бакърджиева – експерт в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в Министерство на земеделието и храните допълни, че предложения законопроект съответства на формирането в гражданското общество на нагласа по отношение на генномодифицираните организми и е в съответствие със законодателните инициативи, предприети от Министерския съвет. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазване се обединиха около мнението, че е необходима законодателна уредба относно изискванията към съдържанието на детски храни, както и определянето на забрана за влагането на продукти и съставки, съдържащи генномодифицирани организми при производството на детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” „против” и „въздържали се” няма, Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните под № 054-01-13, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители на 24 февруари 2010 г.” „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от народните представители Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30 март 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от народните представители Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30 март 2010 г. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, госпожа Силвия Бакърджиева – експерт в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в Министерството на земеделието и храните, господин Огнян Варадинов – член на Комисията за защита на потребителите, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването

привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. Този нормативен акт установява изискванията за проследяване и етикетиране на генномодифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти. Становището на Министерството на здравеопазването представи министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, която изрази принципна подкрепа за предлаганите промени, като същевременно подчерта, че при второ гласуване на законопроекта следва да се преразгледат и прецизират текстовете на някои от предложените разпоредби. Госпожа Силвия Бакърджиева – експерт в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, информира народните представители, че Министерството на земеделието и храните изцяло подкрепя предлагания законопроект, тъй като разпоредбите са са съобразени с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз по отношение на генномодифицираните организми. Представителят на Комисията за защита на потребителите господин Огнян Варадинов изрази становище в подкрепа на предлаганите изменения и допълнения, които ще осигурят по-добра информираност и защита на българските потребители по отношение на храните, съдържащи генномодифицирани организми. Господин Варадинов информира народните представители, че в текста на § 1 е необходимо да се уточни, че видът, количественото съдържание и уникалният идентификатор на ГМО трябва задължително да се изписват на видимата част на опаковката, за да се избегне възможността за неправилно тълкуване на разпоредбата от страна на производителя или вносителя. Той изрази мнение, че следва да се прецизират разпоредбите на § 2 по отношение на предвидената декларация, като за по-голяма яснота следва да се разпише кой ще утвърждава образеца на тази декларация, по какъв ред ще става това и кой ще трябва да я представя – производители, вносители или търговци. По отношение на § 5, т. 2, с която се предлага създаването на ал. 2, господин Варадинов обърна внимание, че в действащите текстове на Закона за храните не се съдържа

но те се различават една от друга и поради това, в зависимост от философията, която ще се възприеме за тази разпоредба при второ гласуване, би трябвало или да се създаде дефиниция за „оператор” в Закона за храните, или да се използва съществуващата терминология – „производител, вносител, търговец”. търговец”. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около становището за необходимостта от законодателна уредба относно изискванията за проследяването и етикетирането на храни, които съдържат генномодифицирани организми, с цел осъществяване на по-стриктен контрол при производството и търговията на подобен вид храни и осигуряване на информиран потребителски избор по отношение на предлаганите на пазара храни и продукти, съдържащи или състоящи се от ГМО. Народните представители отбелязаха, че при второ гласуване на законопроекта следва да бъдат взети предвид становищата на ресорните институции относно прецизиране текстовете на някои от предлаганите разпоредби.

Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от народните представители Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30 март 2010 г.”

Лъчезар Иванов. Следва становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Танчев, заповядайте. Имате думата. ТАНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател. „На заседанието, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, внесен от народните представители Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев. В заседанието на комисията взеха участие вносителите на законопроекта: проф. Мила Власковска – заместник-министър на здравеопазването, д-р Нелия Микушинска Микушинска – началник-сектор в дирекция „Планиране и управление на общественото здраве” в Министерството на здравеопазването, и Венцеслава Тасева – директор на дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в Министерството на земеделието и храните. Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз за сближаване на законодателствата в областта на генетично модифицираните организми. Със законопроекта се осигурява прилагане на някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО. В съответствие с предвидените в чл. 4, § 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 изисквания за етикетиране, § 1 от законопроекта предвижда създаването на нова ал. 2 в чл. 10, която регламентира задължително изписване на опаковката на храни, съдържащи генетично модифицирани организми. Във връзка с проследяването на храните, § 5 от законопроекта предвижда да се изискват и съхраняват резултатите от лабораторните анализи на доставените храни и влаганите съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма за наличие на генетично модифицирани организми. В § 7 от законопроекта е уредено при внос на храни, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми, също да се представят резултатите от лабораторния анализ и задължително да се вписва в придружаващите партидата документи съдържанието на генетично модифицирани организми. В заключение може да се каже, че законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание (с 12 гласа „за”, без „против”

Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните с вносител Ваньо Шарков и група народни представители. режим на гласуване!

Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните с вносители Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев. Моля, гласувайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, продължаваме с § 27 от законопроекта. По § 27 има предложение на народния представител Валентина Богданова

В чл. 43 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта”. спорта”. 2. В ал. 2 думата „медицински” се заменя с „лечебни”, а думите „председателя на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министъра на физическото възпитание и спорта”.”

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя по § 27, който става § 26 по номерацията на комисията, в редакцията, предложена ни от доклада и докладчика. Моля, гласувайте.

По § 28 има предложение на народния представител Любен Татарски. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Димо Гяуров. Комисията подкрепя по принцип предложението.

В ал. 1: а) в т. 1 и 2 думата „градоустройствени” се заменя с „устройствени”; б) в т. 3 след думите „спортни сгради и съоръжения” се добавя „и на нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии”; 4 се отменя. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Изграждането и експлоатацията на спортните обекти – открити спортни стрелбища, извън границите на урбанизираните територии, се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на физическото възпитание и спорта и министъра на вътрешните работи.” 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „училища” се добавя „и нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии”. 4. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7. 5. Създава се ал. 8: „(8) Изменение на подробните устройствени планове за промяната на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за изграждане на спортни обекти и съоръжения, както и промяната на предназначението на спортни обекти и съоръжения, може да се извърши след писмено съгласие на министъра на физическото възпитание и спорта при условията и по реда на чл. 39, ал. 3

Няма. Подлагам на гласуване § 27 по номерацията на комисията и в редакцията, предложена ни по доклада на комисията. Моля, гласувайте.

Предложение на народните представители Борислав Стоянов, Димитър Карбов, Любомир Владимиров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 28, и предлага следната редакция:

отпадане на т. 2 в текста на вносителя. В останалите т. 1, 3 и 4 комисията подкрепя предложението, поради което не следва да се гласува. Гласуваме предложението на народния представител Валентина Богданова в частта, в която не се подкрепя от комисията.

Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за § 29 по текста на вносителя, който става съответно § 28 по номерацията на комисията и в редакцията по доклада за § 28. Гласуваме § 29 по доклада на комисията.

Предложение на народните представители Борислав Стоянов, Димитър Карбов, Любомир Владимиров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 28, и предлага следната редакция:

при провеждането на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет. (2) В общините се създават общински комисии за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност. (3) В общинската комисия по ал. 2 се включват служители на общинската администрация, определени от кмета на общината, служители от областните дирекции на Министерството на вътрешните работи или районните управления и участъци към тях, представител на Министерството на физическото възпитание и спорта и представител на Регионалната дирекция за национален строителен контрол. (4) Общинската комисия по ал. 2 изготвя протокол, съдържащ оценка на спортния обект и годността му за ползване. Екземпляр от протокола се връчва на собственика или ползвателя на обекта или на упълномощен негов представител, който в срок три дни от връчването може да представи на комисията възраженията възраженията по съдържанието на протокола. (5) Протоколите и постъпилите възражения се изпращат на министъра на физическото възпитание и спорта, който в срок три дни от получаването им изпраща копие от тях на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на вътрешните работи. (6) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи в срок седем дни от получаването на документите по ал. 5 представят на министъра на физическото възпитание и спорта становище относно годността за ползване на обекта. (7) Когато становищата по ал. 6 съдържат положителна оценка на годността за ползване на обекта, министърът на физическото възпитание и спорта издава акт, с който разрешава използването на спортния обект за провеждане на спортни прояви.” не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя за § 30 по номерацията на вносителя,

предложението на народния представител Любен Татарски за отпадане на § 30, което не се подкрепя от комисията.

По § 31 има предложение на народния представител Валентина Богданова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да отпадне. Становища? Няма. Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 31.

Предложение на народните представители Борислав Стоянов, Димитър Карбов, Любомир Владимиров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип

предложение на народните представители Борислав Стоянов, Димитър Карбов, Любомир Владимиров. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага създаването на нов § 31а, който става § 30 със следната редакция: „§ 30. В чл. 50в се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 думите „председателят на Държавната агенция за младежта и спорта” се заменят с „министърът на физическото възпитание и спорта”. 2. В ал. 4 след думите

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 31 в редакция по комисия